Hvala lijepo gospođo potredsjednice. Evo bit ću vrlo kratak. Radi se o zakonima iz trećeg energetskog paketa. Što se tiče samog Zakona o energiji, znači s obzirom na obavezu Republike Hrvatske da osigurava postojanje prikladnih mjera zaštite radi zaštite ugroženih kupaca i na taj način se jasno odredi koncept samih ugroženih kupaca kupaca koji se može odnositi na energetsko siromaštvo i među ostalim na zabranu isključivanja isporuke na umreženim sustavima električne energije, toplinske energije ili plina takvim kupcima u kritičnim vremenima, a da se prije toga ne ugroze tržišni odnosi. Vodeći računa o tome ovim se zakonom određuje da će iznos solidarne naknade za ugrožene kupce, način prikupljanja sredstva za solidarno podmirivanje računa ugroženih kupaca, kriteriji, mjere zaštite ugroženih kupaca kao i obaveze operatora sustava i opskrbljivača odrediti Uredbom o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca iz umreženih sustava. Isto tako, ovim se zakonom određuje ukidanje odredbe važećeg Zakona o energiji danom stupanja na snagu Zakona o obnovljivim izvorima energije i visoko učinkovite kogeneracije kako ne bi došlo do drugačijeg reguliranja u predmetnim zakonskim propisima. Što se tiče Zakona o tržištu električne energije osim samog usklađivanja sa tržištem električne energije isto tako ovdje se treba, jedna od bitnijih stavaka je da se formira i burza same električne energije. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne ćele. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika ORAH-a kolegica Mirela Holy.

Hvala vam poštovana potpredsjednice, poštovani predstavniče Vlade, malobrojne kolegice i kolege. Na samom početku izlaganja u ime kluba ORAH-a o Konačnim prijedlozima Zakona o tržištu električne energije i Zakona o energiji želim reći da klub ORAH-a neće podržati ni Prijedlog zakona o tržištu električne energije, jer je suprotan javnom interesu i besramno pogoduje pojedinim tvrtkama. A nećemo podržati ni Prijedlog zakona o energiji, jer je taj prijedlog zakona najobičnija sveta vodica. Njime se ništa ne rješava, ne definira se precizno tko su to socijalno ugroženi kupci, prema kojim kriterijima se određuje energetsko siromaštvo, a bojim se da to neće transparentno urediti ni Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava. Sramotno je da socijaldemokratska Vlada tek na samom kraju mandata rješava ovo pitanje, te stoga možemo opravdano zaključiti da to čini samo isključivo u predizborne populističke svrhe ne bi li kupila naklonost birača prikazujući se kao socijalno osjetljiva Vlada. No, da je ova Vlada bila istinski socijalno osjetljiva onda bi davno uredila ovo pitanje, jer je na to uostalom obvezuje i direktive iz tzv. trećeg europskog energetskog paketa s kojima smo se davno trebali uskladiti. Treći europski energetski paket se sastoji od dvije direktive i tri uredbe koje imaju cilj stvoriti jedinstveno europsko energetsko tržište u Sektor električne energije i prirodnog plina, omogućiti krajnjim kupcima stvarnu mogućnost izbora opskrbljivača, te djelotvornu zaštitu socijalno osjetljivih kupaca. Da bi se navedeni ciljevi postigli potrebno je djelotvorno odvojiti regulirane mrežne od tržišnih djelatnosti, a to je proizvodnja i opskrba energijom i omogućiti tržišno formiranje cijena, te djelotvornu razinu regulatornog nadzora. Na žalost kiksali smo na svim elementima za provedbu trećeg europskog energetskog paketa. Nismo odvojili prijenos u posebnu tvrtku u sto postotnom vlasništvu države bez mogućnosti privatizacije i nismo djelotvorno odvojili regulirane, odnosno mrežne od tržišnih djelatnosti i nismo djelotvorno zaštitili socijalno ugrožene kupce. Nažalost nemamo niti nepristranog i jakog regulatora koji bi bio potpuno odvojen od utjecaja politike. O tome ću na kraju krajeva reći nešto više kada ću govoriti o konačnom prijedlogu Zakona o tržištu električne energije. Tu je stanje još gore. ORaH se uključio u javnu raspravu o ovom nacrtu prijedloga zakona a nijedna primjedba koju je u ime ORaH-a podnio prof.dr. Davor Škrlec ORaH-ov europarlamentarac i jedan od najvećih hrvatskih stručnjaka za mrežne djelatnosti nije prihvaćena iako je dosta njih bilo potpuno tehničke prirode. Ovim prijedlogom zakona stvaraju se prepreke investicijama, ne omogućava se transparentan i jednakopravan pristup mreži svim korisnicima, uvodi se monopol u dijelove koji su tržišna djelatnost, ugrožava se sigurnost i stabilnost pogona elektroenergetskog sustava RH te krši odobreni sustav državnih potpora za obnovljive izvore energije. Upozorit ću samo na cijeli niz loše sročenih definicija u članku 2. ovog prijedloga zakona. Nova definicija energije uravnoteženja je netočna i potpuno je nejasno zašto predlagatelj intervenira u taj dio zakona jer je definicija u važećem zakonu potpuno ispravna. Također, ne postoje obnovljivi nefosilni izvori energije, postoje samo obnovljivi izvori energije, a među navedenima su i oni koji koriste fosilna goriva ali ih se smatra CO2 neutralnima. Ne postoji kupnja električne energije prema reguliranim uvjetima, postoje samo jedne pomoćne usluge sustava a dobavlja ih operator prijenosnog ili operator distribucijskog sustava, ovisno o sustavu kojim upravlja. Postupak transformacije goriva ili energije u električnoj energiji treba glasiti postupak transformacije primarnih oblika energije u električnu energiju. Uravnoteženje sustava se ne provodi radi održavanja frekvencije sustava. Postavljamo pitanje predlagatelju i na koji to način visoko učinkovita kogeneracija štedi primarnu energiju? Ako se uvodi definicija visoko učinkovite kogeneracije onda mora postojati definicija kogeneracije pošto je termoelektranama na biomasu zbog vrste goriva nemoguće postići stupanj djelovanja visoko učinkovite kogeneracije. Postavljamo i pitanje poznaje li predlagatelj uopće područje kombinirane proizvodnje električne i toplinske energije i raspoložive tehnologije? Članci 14. i 15. prijedloga zakona su također sporni. Naime, operator prijenosnog sustava nije izvođač radova pa je ovo u suprotnosti s pravom ostvarivanja transparentnog pristupa na mrežu. Ovim člankom se krše i pravila tržišnog natjecanja jer se na ovaj način daje skrivena državna potpora točno određenim energetskim subjektima. Nije jasno gdje operator mora obratiti pozornost na energetsku učinkovitost i na koji način je odgovoran za zaštitu prirode i okoliša, možda u smislu zaštite ljudskog zdravlja od neionizirajućeg zračenja. U članku 15., stavku 35. predlagatelj se poziva na nepostojeći dokument "Program provedbe strategije energetskog razvoja" a izostavlja dokument "Nacionalni akcijski plan za energetsku učinkovitost" a u prethodnom članku operator sustava je odgovoran i za energetsku učinkovitost. Postavlja se pitanje zašto je člankom 18. unutar zatvorenog distribucijskog sustava zabranjeno priključivanje povlaštenog proizvođača energije? Nije li to u suprotnosti s paradigmom distribuirane proizvodnje i mikromreža? agenciji podnositi osvježeni 10-godišnji plan razvoja mreže i detaljno iskazati investicije u sljedećem 1-godišnjem i 3-godišnjem razdoblju, moraju analizirati gubitke u mreži i predlagati mjere za njihovo smanjenje. Kako sve takve aktivnosti zahtijevaju proračune mreža od strane operatora samo se produžavaju rokovi izgradnje energetskih postrojenja i investitorima stvaraju nepotrebni troškovi. U klubu ORaH-a također upozoravamo i da važećim Zakonom o tržištu električne energije ili nekim drugim zakonom nisu utvrđeni kriteriji za uvrštenje projekata vjetroelektrana na listu za priključenje kao i postupovnik izdavanja prethodne elektroenergetske suglasnosti za vjetroelektrane pa se postavlja pitanje kako se člankom ovog zakona može ukinuti dokument bez zakonske podloge? Pošto su fizičke ili pravne osobe sklopile ugovor s HROTE-om na temelju rješenja izdanog od HERA-e u prosincu 2013. godine nakon što je Vlada Republike Hrvatske usvojila Nacionalni akcijski plan za obnovljive izvore energije do 2020. godine i odredila kvotu od 400 megavata temeljem zahtjeva HOPS-a odnosno Hrvatskog operatora sustava kako bi se osigurao siguran i stabilan pogon elektroenergetskog sustava RH temeljem koje analize se na ovaj način omogućava priključak dodatnih 400 megavata vjetroelektrana i na koji način Ministarstvo gospodarstva namjerava opravdati promjenu u programu državnih potpora koji će biti u suprotnosti sa Nacionalnim akcijskim planom i programom državnih potpora koji je odobrila Europska komisija? Ovih dana u javnosti su se pojavile informacije da ovim prijedlogom zakona Vlada pogoduje određenim tvrtkama i interesnim lobijima bliskima samom vrhu Vlade. U tom kontekstu se posebice spominje tvrtka CERP. Naime, neosporna je činjenica da se ovim izmjenama i dopunama zakona Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava HOPS-u de facto nalaže sklapanje aneksa ugovora o priključku na mrežu. To je ključni kriterij za vjetroelektrane temeljem ranije potpisanog ugovora s hrvatskim operatorom tržišta energije koji … i isplaćuje novac za obnovljive izvore energije. Oni koji su sklopili ugovor s tom institucijom sada se moraju priključiti na mrežu. Ranije je to bilo uvjetovano kvalitativnim stanjem prijenosne mreže, stabilnošću ili pak mogućnošću regulacije elektroenergetskog sustava. Kvota je vodila računa o sigurnosti elektroenergetskog sustava. Ovim se zakonom ustvari zapovijeda HOPS-u da omogući uključivanje u sustav bez obzira na kategoriju sigurnosti sustava. Hrvatski operater prijenosnog sustava ovim bi se rješenjem mogao odvesti u bankrot jer neće moći uložiti sredstva u stvaranje kvalitativnih pretpostavki za održavanje sustava stabilnim i to u trenutku kada se na sustav spoji dodatnih 350 megavata iznad kvote od 400 Nažalost, naš regulator nije se oglasio po ovom pitanju iako je na to morao reagirati. Zašto nije? Možda će u narednim mjesecima ili godinama istraživati Državno odvjetništvo. Ovakvo neodgovorno pogodovanje i to stranim fondovima, bankama i tzv. investitorima će dovesti do neminovnog povećanja cijene električne energije krajnjih kupaca, naročito kućanstva, i dovesti ih u stanje energetskog siromaštva s kojim se ova Vlada navodno evo hvata u koštac, eto prikladno na samom kraju mandata što najbolje upućuje na odgovornost i djelovanje u javnom interesu ove Vlade. Slijedom svega prethodno rečeno klub OraH-a ne može podržati ova dva prijedloga zakona. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolega Saša Đujić. Hvala gospođo potpredsjednice. Kolegice i kolege evo ja ću vrlo kratko. Prvo o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji. Ja ću u kratkim crtama samo reći šta je najbitnije u ovim izmjenama i dopunama. Ono što je najvažnije je da donošenjem ovih izmjena i dopuna zakona dolazi do dodatne liberalizacije tržišta električne energije, nadalje dolazi do povećanja transparentnosti na tržištima električne energije a sve to u interesu građana odnosno krajnjih korisnika što će dugoročno dovesti do smanjenja cijena električne energije a to se sa liberalizacijom tržišta već i danas osjeti. A dugoročno to će imati još veći učinak a samim time i veću korist za naše građane. Pojačava se i nadzor tržišta električne energije od strane agencije što bi trebalo imati učinak na reguliranje cijena i dodatnu zaštitu potrošača, dodatno se pojačava stupanj zaštite krajnjih kupaca kada su u pitanju prigovori. Obaveza koja se propisuje ovim zakonom je da je opskrbljivač dužan jednom godišnje podnositi izvještaj o statusu i riješenosti prigovora od strane korisnika Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji a to dodatno pojačava zaštitu kupaca i krajnjih korisnika. Ovim izmjenama i dopunama zakona dodatno se uređuje i pojednostavljuje odnos između opskrbljivača i krajnjih korisnika odnosno omogućuje se lakša i brža promjena distributera od strane korisnika a također se pojednostavljuju i izdavanja računa, priključenja kućanstava kao i privremena isključenja. Ono što treba posebno naglasiti je da se ovim izmjenama i dopunama zakona uvozi burza električne energije što je vrlo važna stvar i što bi dugoročno dodatno trebalo imati utjecaj na visinu cijena električne energije naravno u onom pozitivnom smislu odnosno trebalo bi utjecati na smanjenje troškova. Također ovim izmjenama i dopunama zakona određuju se mjere u slučaju izvanrednih situacija koje će dodatno biti uređene kroz uredbu Vlade RH a koje omogućuju energetskim subjektima da lakše, jednostavnije i brže obavljaju sve potrebne poslove u izvanrednim slučajevima kako što su privremeno zbrinjavanje ljudi, ponovno priključenje instalacija korisnika, korištenje privremenih izvora napajanja kao i ostale usluge, ali ono najvažnije u takvim situacijama a to je način na koji će se snositi troškovi tih aktivnosti. Potreba za reguliranjem tih potreba ukazala se tijekom elementarne nepogode koja je prošle godine pogodila Gorski Kotar kada je zbog ekstremnog leda između ostalog došlo i do problema opskrbe energijom na tom području, ali i zbog događaja koji su uslijedili nakon pucanja brana na Rijeci Savi. I na kraju osim usklađivanja sa europskom pravnom stečevinom i europskim direktivama ove izmjene i dopune zakona usmjerene su kao povećanju zaštite krajnjih kupaca, liberalizaciji dodatnoj kontroli tržišta a samim time i dugoročnom smanjenju cijena električne energije ili jednostavno usmjerene su ka zaštiti krajnjih kupaca odnosno građana i stoga će klub SDP-a podržati ove izmjene i dopune zakona. Kada je u pitanju, kada su u pitanju izmjene i dopune Zakona o energiji to je jedna rečenica. Tu se u biti, dešava se promjena u jednom članku koji propisuje da će Vlada svojom uredbom odrediti iznos solidarne naknade za ugrožene kupce, naročito prikupljanje sredstava za solidarno podmirivanje računa ugroženih kupaca, kriteriji i mjere zaštite ugroženih kupaca kao i obveze operatora sustava i opskrbljivača. Dakle svi kriteriji i uvjeti će biti regulirani uredbom Vlade. I to je također usklađivanje sa europskim direktivama i pravnom stečevinom stoga će klub SDP-a podržati oba dvije ove izmjene. Hvala vam

Klub HNS-a podržat će oba prijedloga zakona naime iz više razloga. Ja ću samo radi kratkoće vremena navesti nekoliko. Prvenstveno jer su povezani, drugo što se predloženim Zakonom o energiji dodatno uređuje pitanje ugroženih kupaca i zakonodavni koncept temeljen na odrednicama direktive vezane uz tržište električne energije i plina, osigurava se kontinuitete opskrbe električnom energijom krajnjim kupcima, sigurnost opskrbe energijom u RH, uređivanje gospodarskih prilika u području socijalne kategorije građana u području energetike te rješavanje naplate računa za energiju kod takvih krajnjih kupaca. Određuje se da će se uredbom određenom važećim zakonom dodatno odrediti iznos solidarne naknade za ugrožene kupce, način prikupljanja sredstava za solidarno podmirivanje računa ugroženih kupaca, kriteriji i mjere zaštiti ugroženih kupaca kao i obveze operatera sustava i opskrbljivača. je, što se tiče Zakona o tržištu električne energije, znači osobiti razlozi radi kojih ćemo podržati, već sam neke naveo u djelu Zakona o energiji jer su neminovno povezani, znači to je kontinuitet pouzdanost opskrbe krajnjim kupcima. Ovaj dio što se tiče članka 38.u zakonu kaže "Propisuje se da će nadležno tijelo za socijalnu skrb pojedinačnim aktom koji utvrđuje status ugroženog kupca odrediti razinu socijalne potpore ugroženom kupcu, odnosno vrstu i opseg prava koja

na tekuću gospodarsku politiku u području energetike koje budimo iskreni dosada nije bilo." To je vrlo kratko. Mislim da je dovoljno i da je vrlo znakovito i nama opravdano u cijelosti, stoga ćemo podržati ovaj prijedlog iako iako jedna opaska kolegice Holy. Vaša stranka ima naziv ORaH Održivi razvoj, međutim primjedba moja, vaša rasprava ni u kom slučaju ne može se povezati sa održivim razvojem. Hvala. Zaključujem raspravu. O prijedlozima ova dva zakona glasat ćemo sutra. Kolegice i kolege, kao što je jutros dogovoreno s predsjednikom Sabora počet ćemo u 9,00 sati za klubove koji se žele obratiti prije same sjednice. U 9,30 ćemo glasati o raspravljenim zakonima, a nakon glasanja ćemo raspraviti Prijedlog izmjena i dopuna državnog proračuna, zatim Zakon o izvršavanju državnog proračuna i Prijedlog odluke o privremenom financiranju. Hvala lijepo. Vidimo se u 9.